Prelazimo na 5. ovdje navedenu točku, to je - Prijedlog odluke o imenovanju članova Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zastupnika Predlagatelj ove odluke je Odbor za pravosuđe. A odbor je proveo postupak predlaganja članova Državnoodvjetničkog vijeća na temelju članka 144. i 145. Zakona o Državnom odvjetništvu i članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta vam je dostavljen poštom. U ime predlagatelja član Odbora za pravosuđe poštovani zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora je na temelju članka 73. Poslovnika Hrvatskog sabora utvrdio na 56. sjednici održanoj 11. veljače 2011. Prijedlog odluke o imenovanju članova Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zastupnika. Naime, člankom 144.f stavak 3. članku 145. o Zakonu o Državnom odvjetništvu propisano je da dva člana vijeća imenuje Hrvatski sabor iz reda svojih zastupnika od kojih jedan iz redova oporbe. Odbor je dopisom 3. prosinca 2010. godine zatražio od klubova zastupnika Hrvatskog sabora predlaganje zastupnika vodeći računa o odredbama članka 144.f stavak 3. i stavak 145.o Zakona o Državnom odvjetništvu. Klub zastupnika HDZ-a predložio je zastupnicu Anu Lovirn, a Klub zastupnika SDP-a predložio je zastupnicu Ingrid Antičević Marinović. Slijedom iznijetog odbor je utvrdio prijedlog odluke o imenovanju članova Državnoodvjetničkog vijeća iz redova zastupnika koje podnosi Hrvatskom saboru radi imenovanja članova vijeća, s tim da sam prijedlog odluke glasi. Dakle, odluka o imenovanju članova Državnoodvjetničkog vijeća: "Za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zastupnika Hrvatskog sabora biraju se 1. Ingrid Antičević Marinović i 2. Ana Lovrin". Hvala. Hvala vam lijepa. Otvaram raspravu. Imamo jednu prijavu u ime klubova, to je klub HNS-a, HSU-a i u ime kluba govorit će poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh.

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa vrlo kratko. Uvaženi kolega je kazao da se ovim prijedlogom i načinom imenovanja zapravo smanjuje na najmanju moguću mjeru ili skroz briše utjecaj politike u smislu na rad Državno-odvjetničkog vijeća. To je netočno, a to ispravljam u kontekstu jer je sasvim isto rješenje, dakle niti više niti manje kao i prije. Dakle, to nije ista situacija kao kod Državnog sudbenog vijeća. I do sada smo imali zakonsko rješenje da dva su saborska zastupnika, jedan iz redova pozicije, drugi iz redova oporbe, bili u Državno-odvjetničkom vijeću. Ista je ostala zakonska regulativa, isti znači omjer ili način kako se biraju članovi Državno-odvjetničkog vijeća i to je čak i u Europi prepoznato kao jedno dobro rješenje koje se zapravo preslikalo na način biranja Državnog sudbenog vijeća. Evo samo intervencija u tom smislu, ništa se kod ovog Vijeća u tom smislu nije izmijenilo. **Mimica, Zaključujem raspravu o ovom prijedlogu, osim ako predlagatelj… Nema namjeru za završnu riječ uzeti. Glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti.